(HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o financiranju usuglašenog između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru priprema liste prioriteta za instrument za pretpristupnu pomoć u sektoru prometa u Zagrebu. Molim uključimo se. Možemo glasovati. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, financije i državni proračun i Odbor za pomorstvo, promet i veze. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državna tajnica Martina Dalić. Izvolite. Hvala lijepo. Sredstva su namijenjena Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka kao što je rečeno za pripremu projekata koji će se kandidirati za provođenje u okviru pretpristupnog programa IPA. Radi se o iznosu od 741,7 tisuća eura od čega iz ISP-e 482,1 a iz državnog proračuna na stavkama Ministarstva mora, turizma i prometa 259,6 tisuća eura. Ono što je namijenjeno financirati ovom studijom je provođenje studija izvodljivosti analiza troškova financijske analize i procjene utjecaja na okoliš za cjelokupnu dužinu željezničke pruge uzduž 10. koridora na teritoriju Republike Hrvatske te priprema idejnog rješenja za dionicu Zaprešić-Savski Marof željezničke pruge ponovo uzduž 10. koridora. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Ivan Vučić. **Vučić, Ivan

Europska Komisija usvojila je 2004. godine pristupnu strategiju, a uredbom Vijeća Europe 2004. godine stvorena je pravna osnova za odobravanje predpristupnih programa pomoći Republici Hrvatskoj. Ovim predpristupnom strategijom predviđeno je da Hrvatska u razdoblju 2005./2006. godine ima mogućnosti korištenja sredstava pomoći iz sva tri predpristupna programa Europske unije PHARE, ISPA i SAPHARD u ukupnom iznosu od 245 milijuna eura. U suradnji nadležnih institucija sa hrvatske strane sa službama Europske Komisije odobren je projekt pripreme liste projekata za instrument za predpristupnu pomoć skraćeno IPA u sektoru prometa temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske u pokretanju postupka za sklapanje memoranduma o financiranju za gore navedeni projekt. Od dana 25. svibnja 2006. godine vođeni su pregovori hrvatskog izaslanstva sa Europskom Komisijom te je Vlada Republike Hrvatske zaključkom od 13. listopada 2006. godine prihvatila izvješće o vođenju pregovora za sklapanje memoranduma o financiranju te konačnu verziju memoranduma Cilj Zakona je potvrđivanje memoranduma o financiranju međunarodnog ugovora kojim se uređuje financijski, tehnički, pravni i administrativni okvir unutar kojeg će se izvršiti i predmetni projekt. Ukupna vrijednost projekta kao što je rekla državna tajnica je 741 tisuća eura od kojih su sredstva nacionalnog proračuna 259 tisuća 259 tisuća eura. Osnovni ciljevi projekta su modernizacija željezničke pruge uzduž transeuropskog koridora 10 koji predstavlja najviši prioritet za Hrvatsku. Ova je ruta također važna prioritet nacionalnog plana prometa te prvenstveno dugoročna strategija razvoja prometa u Republici Hrvatskoj. ISPA program u Hrvatskoj bit će zamijenjena IPA programom. Taj novi instrument bit će također na raspolaganju radi pružanja potpore mjerama u sektoru prometa u Hrvatskoj. Sukladno tome kako bi se izdigao prazan hod u provedbi mjera između ISPA i IPA programa potrebito je odmah pripremiti daljnje projekte sa ciljem da molbe za IPA financiranje budu podnesene prije početka IPA programa. Poduzimanjem tih koraka nadamo se da će doći do nesmetanog prelaza sa ISPA-e na IPA projekte i …/Govornik se ne razumije./… programa što je svakako i naša želja. Predložene aktivnosti koje su ukratko prikazane u donju mjeru predstavljaju logičan nastavak za sadašnje IPA mjere koje se obavljaju u koridoru 10 i one su usmjerene na potpunu modernizaciju dionice glavnog željezničkog pravca Zagreb-Beograd od Vinkovaca do državne granice sa Srbijom. Modernizacija ove željezničke pruge namijenjena je povećanju brzine za promet putnika i roba, smanjenju vremena putovanja kao i poboljšanja sigurnosti instaliranja suvremene komunikacijske opreme. Projekti koji proizlaze iz ove mjere i koji su su se podnijeli radi IPA financiranja nastavit će se sa radom na modernizaciji ove željezničke pruge u cjelokupnoj dužini u Hrvatskoj. Potpisivanje memoranduma o financiranju je neophodan preduvjet za pokretanje provedbe predmetnog projekta koji će se osigurati učinkovito korištenje sredstava koji će biti na raspolaganju u IPA programu za Hrvatsku za sektor prometa. Pored toga osigurat će se nastavak aktivnosti u sektoru prometa koji su započeti u okviru ISPA programa i koji će u nastavku u okviru IPA programa te će doprinijeti ukupnom procesu pridruživanja Republike Hrvatske

državi Hrvatskoj. Zbog tih i takvih razloga i zbog nastojanja modernizacije Hrvatskih željeznica Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava i glasovat će za donošenje ovog Zakona. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Šime Prtenjača. Hvala lijepa. Evo vrlo kratko. Ja sam dolazeći ovamo sa izvješćem odbora kazao pa svi ćemo jednoglasno podržati, pa evo razlozi zašto mislim da bi trebalo podržati. Tri razloga su za to temeljna. Prvo, naš nacionalni interes da se pripremimo u ovom ravnomjernom razvoju kako bismo postigli ciljeve koje smo definirali. Drugo. Potpisani su prvenstveno SSP, a i drugi sporazumi kasnije, prema tome moramo prihvatiti ono što smo potpisali do sada. I treće, mi bismo temeljem ova tri zakona, ali i ostalih koji će doći ovdje trebali ubrzati dinamiku pripreme ulaska u Europu. To su tri temeljna razloga zašto kažem bismo trebali jednoglasno podržati ove razloge. O memorandumima kao i o ovome definirano šta oni sadržavaju, te okvire podržavamo, ali ova sredstva su namijenjena prvenstveno za izradu studija. U ovom slučaju studija bi koštala negdje oko 5 i pol milijuna kuna od čega je oko 3 i pol milijuna osigurano u europskim fondovima, ostalu razliku bi trebalo osigurati kod nas. Tim sredstvima bi se trebale izraditi studije na željezničkom koridoru i Zaprešić-Savski Marof s time bez onoga dijela koji je već u tijeku realizacije na istoku prema Županji čini mi se. Evo to su razlozi za donošenje i prihvaćanje jednoglasno ovih sva tri zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem.